Колеги, продължаваме с разискванията. Бяхме стигнали до трета реплика на господин Гаджев на изказването на народния представител Жечо Станков. във Вашето изказване преди почивката обвързахте, което най-вероятно е така, подписания меморандум от една страничка с Gemcorp, който явно цели скрита приватизация на държавната енергетика към частни фирми. Вие споменахте и за поетия ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на емисиите в кавички или по-скоро затварянето на Маришкия басейн. Аз очаквах колегите от Промяната да Ви обяснят отново как намаляването на капацитета на дейности не означавало затваряне, макар че всеки един човек, който се е занимавал някога с предприятия, знае, че като намалиш дейността на едно предприятие, реално го затваряш. Искам да Ви направя една бележка за това, което стана този уикенд. Министерството на енергетиката, когато през месец април е подготвяло това решение в Плана за възстановяване да бъде включен този текст и ангажимент на държавата за 2025 г. да се затвори Маришкият басейн, всъщност е написало отрицателни становища. Вие не знам дали знаете това, но Министерството на енергетиката е било против поемането на този ангажимент от страна на държавата да се затворят мините в Маришкия басейн. Въпреки решението и становището на Министерството на енергетиката правителството на Промяната е поело този ангажимент. Тоест Министерството на енергетиката, специалистите в сферата на енергетиката, хората, подписали този меморандум, са били против възстановяване и устойчивост, който в момента ни се представя, че било нещо абсолютно прието със съгласие и нещо, което е било правилно, а се оказва, че всъщност, както алармирахме през месец май, това нещо ще доведе до загубата на работни места и закриването на българската енергетика.

Благодаря, господин Председател. Ще обединя в дупликата си изказването към господин Вълчев и към господин Гаджев. Единият определи подписването на Меморандума и поемането на ангажимент на страница 113 който реално затваря Маришкия басейн. Единият го определи като концесиониране на българската енергетика, а другият – като приватизация. Колеги, и двете са верни по простата причина, че България в момента е в топ 3 на износителите на електрическа енергия в цяла Европа. В момента ние сме в топ 3 на цяла Европа по износ на енергия и гарантираме енергийната сигурност на целия Балкански полуостров. Тук забравяме една друга важна точка, че с тези средства, които гърци, турци, сърби, македонци, румънци ни плащат за нашия ток, ние успяваме да задушим инфлацията в България, като даваме компенсация на небитовите потребители – микро-, малък, среден, голям бизнес, училища, детски градини, болници и така нататък, да не ги изброявам всичките. Подходът, който е избран, и ангажиментът, който е поет в Плана за възстановяване, означава, че монетата ще се завърти и България ще трябва да започне да купува ток от съседните държави, ако въобще има има такъв, и ще станем подвластни на едно модерно робство, при което дори и да има ток по мрежата, за разлика от това, което беше през 80-те години, че нямаше ток, сега дори и да има ток, ще е толкова скъп, че всеки ще стои на тъмно, защото няма да може да си го позволи, толкова скъп ще стане токът.

и Плана за възстановяване е много точно описана в самия подписан документ и в неговото приложение, а то е именно в т. 7:

е съществувала следната идея: въглищните централи, които балансират енергийната ни система, които дават шанс в момента колкото и ВЕИ да се интегрират в нея, тя да остане жива и да поддържа не само България, а и региона, да бъдат заменени с батерии, които да заемат мястото на въглищните ни централи, да бъдат уволнени 12 хиляди човека, пряко работещи в комплекса, и още 96 хиляди човека общо, които ще бъдат засегнати от това. Тези батерии да заемат мястото на централите и да бъдат купени със средства на българските граждани, които трябва да стигнат до тях чрез Плана за възстановяване и устойчивост, обаче ще отидат в съвсем друга посока. Пак казвам, аз лично съм привърженик този 1 млрд. долара да стигне до българските граждани чрез Програмата за саниране, чрез средствата за слънчеви панели на покривите, но не и за батерии – 100 км батерии, колеги, които, ако ги наредите в колона по една, ще стигнат от Бургас до Сливен и Ямбол по магистралата. Така че оттук нататък говорим само с документи – страница 113 от Плана – поет ангажимент, заменяме централите с батерии,

от производство на електроенергия от тези централи. Благодаря.

нашата зала. След това да Ви напомня, господин Председател, за един член от новия Правилник, който приехме – чл. 52, както каза господин Станков, трябва да говорим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 Господин Станков, това беше към мен по начина на водене. Вие сте споменат, но не сте засегнат. Не сте засегнат, защото вие имате висок праг на търпимост, всички знаем. Благодаря, господин Станков, за разбирането. Нека да чуем декларацията. ДАНИЕЛ МИТОВ

и некомпетентност на политическото и висшето професионално ръководство на Министерството на вътрешните работи. Повод за подобни констатации ни дават зачестилите инциденти с трафик на нелегални емигранти през българо-турската граница. Инциденти, при които загубиха живота си достойни български полицаи, а други пострадаха сериозно. Още когато се появиха индикации за увеличен миграционен натиск по границата, от ГЕРБ-СДС предупредихме, че действията на МВР, ръководено по това време от Бойко Рашков, са неадекватни и ще доведат до по-сериозни последствия. През втората половина на 2021 г. на МВР бяха отпуснати допълнителни средства в размер на 37 млн. лв. за повишаване капацитета по охрана на държавната граница и противодействие на нелегалния трафик на хора. Тези средства биха били напълно достатъчни за ремонт на възпрепятстващото съоръжение и закупуването на техника и оборудване за служителите, охраняващи границата. Очевидно този ресурс не е бил насочен и използван ефективно от министър Рашков за противодействие на незаконната миграция. През месец май 2022 г. същият министър Бойко Рашков заявява: „С цената на огромни усилия, отделяне на кадрови ресурс и изпращането му на зелена граница постигнахме нещо, което не е постигано досега – от един месец няма миграционен проблем в България“, това е месец май 2022 г. Заради очевидната несвързаност на тези изявления с реалността в началото на месец юни 2022 г. парламентарната Комисия за контрол над службите, председателствана тогава от госпожа Десислава Атанасова, започна проверка на ситуацията с миграционния поток по границите. Повод за проверката беше изслушване на главния секретар на МВР, председателя на ДАНС и директора на Гранична полиция, които докладваха за увеличен миграционен натиск, което също влиза в противоречие с изявленията на господин Рашков. Очевидно не става въпрос за липса на средства, а за управленска некомпетентност през последните близо две години, за липса на стратегия, взаимодействие, координация между отделните дирекции в МВР. Безразборните и политически оцветени кадрови чистки в Гранична полиция, а и не само там, доведоха до демотивация и страх при изпълнение на служебните задължения от служителите по всички нива в системата. Липсвала е и продължава да няма адекватна и смислена дипломатическа активност, която да гарантира синхрон в усилията за ограничаване нелегалния трафик на мигранти съвместно със съседите ни – Република Турция и Република Гърция. Преди две години подобни инциденти и проблеми бяха немислими. Всички тези печални констатации са възможни и са следствие от изместване фокуса на професионалните усилия на ръководството на МВР в посока политически поръчки, репресии и незаконни арести. Прикривани са реалните проблеми, свързани със сигурността на гражданите, а вече и със сигурността на полицаите, само и само да се гарантира политическо дълголетие на лишеното от екзистенциален смисъл правителство на Кирил Петков. Тези констатации обаче тежат и на плещите на всички ни в тази зала, тъй като пак от близо две години не успяваме да съставим устойчиво, работещо правителство с ясни цели и план за действие в полза на българското общество. България изглежда все по-слаба, нестабилна и непредвидима в очите на съюзниците и партньорите си. Рязко влошилото се състояние по опазване на границите ни е до голяма степен и причина, поради която най-вероятно няма да успеем да се присъединим към Шенгенското пространство в края на тази година. Оставките на главния секретар на МВР, та дори и на министъра вече не вършат никаква работа и са безвъзвратно закъснели. Трябва да си дадем сметка, че ако няма отговорно решение към съставянето на редовно правителство, последствията могат да бъдат тежки и ще засегнат няколко бъдещи български поколения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Други изказвания по обсъжданата точка?

Точно в този момент се сещам в края на управлението на СДС с министър-председател Иван Костов момента, в който вече беше разпродадено и подарено какво-що имаше печелившо в България, като „Балкан“, като бившата – една от големите банки, „Булбанк“, като „Кремиковци“, точно в този момент в края на мандата тогавашният президент Петър Стоянов направи една реплика към Иван Костов: „Иване, кажи си!“ визирайки цялата корупция, обхванала СДС, всички тези министри, които бяха пословично известни с процентите, които взимаха за всяка една сделка. В тази връзка, ще перифразирам и бих казал: „Асене и Киро, кажете си за всичко това, което направихте!“, защото тази комисия ще покаже именно същите безобразия, които са се случвали по времето на Иван Костов. Вие се опитахте за кратко време да го настигнете – не се получи, но е факт, че с този меморандум към Gemcorp са заложени неща, които, ако се бяха реализирали, щяхте набързо да приватизирате голяма част от енергетиката ни. Именно затова смятам, че тази комисия е изключително важна, за да не се крият документи, да не се бяга. Защото дори към момента всеки може да види, че отново Кирил Петков, Асен Василев за пореден път не са на работното си място, те просто идват, регистрират се и си заминават. Къде седят, не ме интересува, факт е, че не са на работа. Затова тази комисия е важна и трябва да бъде сформирана, да има наистина конкретика по нея. Да изслушаме, между другото, и ДАНС, защото да не се окаже така, че има неща, които са за секретна секция, да не се окаже така, че са заложени наистина доста тежки корупционни схеми, които може би тогава вече ще излязат на дневен ред. Защото е лесно да си министър-председател или министър на финансите и да се криеш и да отказваш

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Ганев! Имаше такава временна комисия вече – в Четиридесет и седмото народно събрание, имаше изслушване на председателя на ДАНС в закрито заседание. Всички факти се представиха на народните представители. Ако е имало най-малко зрънце съмнение за някаква злоупотреба, вече щяха да хвърчат доклади и сигнали за корупция към полиция, прокуратура, щеше да има повдигнати обвинения. Нищо такова няма. Ние ще подкрепим създаването на тази временна комисия, но както казахме преди малко, това е поредно пилеене на парламентарно време. Да, ще дадем двама представители в тази комисия, които да присъстват на тези заседания, но нищо няма да излезе от тази временна комисия, няма и нищо, което да ни притеснява. Така че ние ще подкрепим създаването на Комисията. Господин Ганев, моята забележка към Вас е, че не ги питахте от какво ги е страх. Обикновено, когато се предлагат такива временни комисии, тези, срещу които е комисията, влизат в залата и са първите, които гласуват за, защото няма какво да крият. Не водят дебат, казват: „Нямаме какво да крием. Народното събрание иска да разбере определени факти и обстоятелства, ние сме готови да участваме, да съдействаме, защото нямаме нищо за криене.“ А тук какво виждаме? Вече час драма, дебати, съпротива от страна на Промяната срещу Комисията. Защо? Защото има какво да крият. Защото в Комисията, като излязат документите, като дойдат службите, ще се видят твърде нелицеприятни неща. Как така две физически лица, да Ви попитам аз, случайно попаднали на най високите върхове в държавата, без никаква съгласувателна процедура, без да спазят правилника нито на Министерството на енергетиката, нито на Министерския съвет, се озовават в Гранитната зала и подписват един документ, който им е даден от някого и който документ не са го виждали нито в Министерството на енергетиката, нито в Министерския съвет? Тоест представяте ли си един министър и един премиер, някой им носи един документ, те го викат в пленарната зала заедно с журналистите и го подписват и в този документ е заложена цялата енергетика на България, описано е всичко – нищо не са изтървали. Знаете ли, в него дори пише, че тази Gemcorp – офшорката, ще обучава нашите ядрени специалисти?! Специалистите за АЕЦ „Козлодуй“ или за нова централа ще се обучават от офшорката. Те ще ни учат нас на ядрена безопасност, дотам се стига чак, разбирате ли? Всичко е заложено в този меморандум. трябваше да ги попитате: „Колеги, ако не Ви е страх от нищо, излезте тук, кажете: да, приветстваме комисията и с две ръце ще гласуваме за, ще участваме в нея, нямаме нищо какво да крием и всички документи ще ги публикуваме, защото правилата са спазени.“ Но те не са. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ганев! Не съм съгласен с Вас. Ние в нито един момент не сме казали, че няма да подкрепим създаването на тази комисия. Ние ясно казахме, че ще подкрепим създаването на тази комисия точно поради факта, че нас не ни е страх какво ще излезе от тази комисия, защото вече имаше такава комисия в Четиридесет и седмото народно събрание. Тя показа, че няма нищо, от което който и да било да се страхува. Българската държава не влиза в никакви обвързващи взаимоотношения от този прекратен меморандум. Тук има нещо друго обаче – към преждеговорившия, да, страх ни е, че всъщност се отнема дневният ред на обществото. И когато Вие направихте една 18-часова комисия, в която да откраднете гласа на българския гласоподавател, след това излязохте и хвърлихте димката за Gemcorp, за да има нова тема за разговор. Вместо да си говорим как гласът на българските граждани ще бъде откраднат, вместо да си говорим за това, че господин Борисов, за съжаление, или за голямо щастие, не може да състави правителство, ние си говорим за един затворен меморандум, който няма никакъв ефект. Е, от това ни е страх, че отклонявате вниманието на българските граждани и не давате гласност на истинските проблеми. А истинският проблем е, че Вие спечелихте изборите и не може да управлявате. Това е най големият проблем.

се борехте много сериозно да не се свика и да не се направи Временна комисия за разследване обстоятелствата по прекратяване доставките на газ от „Газпром“. Абсолютно аналогична ситуация беше, в която се обясняваше: всичко е ясно, всички документи ги има, всичко сме показали. При което се направи една временна комисия, която излезе с Доклад, който е качен на сайта и в който съвсем „случайно“ излязоха неща, които дотогава по всички медии представители на Вашата четворна коалиция към онзи момент обясняваха неща и се оказа, че документите са коренно различни. Абсолютно нищо вярно от цялото това нещо, което месеци наред се обясняваше, и това излезе във Временната комисия. И тогава от тази трибуна и министър-председателят и министърът на финансите – Ваши съпартийци, не знам партия ли сте още – няма никакво значение това, обясняваха едно, реално обаче в Комисията, чест прави на тогавашния председател на тази временна комисия, че направи всичко възможно да се изкарат документи. Нищо друго, само документи. Затова именно беше и голямата борба тогава – Вие да предизвикате това да няма комисия. Сега е аналогична същата ситуация. Щом сте толкова добре и нямате никакви притеснения за нищо, нямаше нищо лошо – откриваме точката, никой нямаше за какво да се изказва, вносителите си правят това, което имаше да кажат, дали е лъжа, или не е, е една друга тема, нека да видим документите и досега щяхме да сме я забравили тази цялата тема. В момента след час и половина обяснение излизате и казвате: „Ама не, не, ние нямаме вече нищо против“, защото стана малко неудобно. Излезе, че борейки се да не се свика тази комисия, неволно излизат факти, че нещо Ви притеснява, факти, че тук не са, Асен Василев, Кирил Петков ги няма. Щеше да е най-добре да станат и с фактология още в зародиш да прекратят целия дебат и всичко да свърши. Тях ги няма, въобще не знам къде са и не ме интересува – най-добре никъде да ги няма. Въпросът е, че това нещо трябва да се изясни в комисия, да се изкарат документи. Може Вие да сте прави, може обаче да се окаже, че не сте. Може да се окаже, че има вече други разследвания на ДАНС, има други документи, не знам, нямам никаква представа. Може да се окаже, че от тези документи може да се иска сваляне на имунитет на бившия министър-председател и сега липсващ депутат, не знам. Може пък такъв да се окаже бившият финансов министър – отново липсващ в залата, не знам. Нека да отидем и да разгледаме документите, за да не се окаже, че както месеци наред лъгахте за причината да прекратим Договора с „Газпром“ и затова, че купувахме отново руски газ, но през посредници… ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Запазих си малко по-късно да направя изказване, защото исках да видя какви са аргументите на вносителите по отношение сформиране на тази временна комисия, която за наша изненада не, за изненада може би на българските граждани, които може и да не са разбрали, че в Четиридесет и седмото народно събрание е имало такава комисия, която пет пъти проведе заседания, изслушваха се министри, изслушваха се председатели на ДАНС на секретно заседание и нищо не излезе. Някак си Вашият ентусиазъм слезе, намали се, защото му дойде времето някоя друга лъжа, която да изговорите. Това, което трябва да се случи в момента, е – ние ще гласуваме сформирането на такава временна комисия, защото няма нищо, от което да се притесняваме. Не ни е страх да се изискват документи, не ни е страх да се изискват лица и да се изговорят нещата публично, защото няма нищо, от което да се притесняваме. Обаче това, което трябва да направим, е лека-полека да започнем да разобличаваме похватите, с които Вие си служите. Това са едни много лоши похвати. Една лъжа, която се изрече 100 пъти, няма да стане истина и няма да го допуснем това нещо. И всеки път, когато се изричат лъжи – независимо дали тук, дали по студията, ние ще излизаме и ще Ви опровергаваме. Разбирам, че се опитвате да ни прехвърлите Вашата корупционна репутация, която натрупахте за толкова години, но няма да се получи отново. Разбира се, че когато ние кажем:

защото ние тук водим дебата именно защото Вие изричате лъжи. И това, което трябва да се каже – Вие защо се задържахте толкова дълго, прекалено дълго на управление? Защото си служихте с много сериозни техники и манипулации, заплашване на хората, всяване на страх. Дълги години това Ви носеше изборните победи също. Но това време, видя се, че свърши. Вие сте деструктивни за България, защото не носите решения. Видяхме Ви докъде стигнахме сега – на дъното по доходи в Европа след 12-годишното Ви управление и на първо място по неравенство. Богатите станаха още по-богати, средната класа изчезна. Но нека да се върнем по темата. Това, което трябва да се каже, госпожо Трифонова, Вие разнасяте едни документи напред-назад по студията, ами занесете и самия меморандум. Вижте първото изречение, с което започва документът – „non-binding“, или преведено от английски на български – „неангажиращо“, „необвързващо“. Вие сте юрист. Вие знаете каква е тежестта на документите. Излезте от трибуната и кажете с какво сме ангажирали българската държава с този меморандум, кажете ми конкретно задължение, което е възложено на някоя от тези фирми, защото Вие коментирате Gemcorp. Не трябва да забравяме, Gemcorp е британска компания, не е офшорка. Има и още една компания – IP3, която е американска компания, и с нея също е сключено това споразумение, този меморандум. Кажете къде е обвързващият елемент на този меморандум. Това е документ, чрез който се привличат чуждестранни инвестиции. Сега, една истина излезе през последните месеци, която, бидейки вътре в Народното събрание, успях да прозра и тя става още по-ясна с всеки един изминал ден, особено с такива немного оригинални идеи – отново пак да върнете темата за Gemcorp. Ами, Вие нямате експерти. Първата политическа партия няма експерти, с които да може да ръководи, да управлява, да задава политиките. Кажете ми, това ли Ви е юридическото острие, с което ще омаломощите Промяната, или ще се опитате да видите какви

обвързаност? Казах Ви за първото изречение. Ако искате, ако имате липса на експертен потенциал, ние можем да Ви дадем. Имаме достатъчно юристи, които могат да Ви помогнат. (Шум и реплики.) Виждам изказвания, че се давала цялата енергетика и че злоупотребата била за 1 милиард. Тук, първо, това, което трябва да се каже, е, че няма нито един лев държавно финансиране, което да е похарчено във връзка с този меморандум. ГЕРБ-СДС.) Да, разбирам Ви, Вие не можете да направите разлика между частни инвестиции и държавни поръчки, и държавно харчене, защото Вие, когато управлявахте, разходите на държавата се правеха без поръчка.

частно финансиране, инвестиции в българската държава. Единственото, което обещахме – няма да Ви рекетираме, ще позволим чуждестранни компании да дойдат и да си похарчат парите, така че да има работни места в държавата, да има капитал, който е създаден. Но това е различно от концепцията, с която Вие работехте – ако няма комисиони, ако няма някаква далавера. Не, ние казахме: Не, няма да Ви пречим, спокойно можете да помогнете и за интерконектора, така че да можем да ползваме по-евтиния азербайджански газ, и той дойде. Дори и без тази компания, но в крайна сметка дойде. Можете да помогнете за инвестиции в енергетиката, защото ние това, което заварихме в енергетиката, е милиарди задължения, скрито задължение – това, което е наследство от Вас. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Задълженията в системата са огромни и се увеличиха с милиарди след Вашето управление. И по отношение на ПВУ-то, тъй като се спомена – 40% намаление на емисиите не значи 40% намаление на мощностите. тези инвестиции в нашата енергийна мощност, в инфраструктурата ще позволят нашите енергийни компании да бъдат по-ефективни, да произвеждат повече и да имаме по-малко емисии. Това е, което целим, драги колеги. И по отношение на Временната комисия за руски газ. Господин Ганев нещо говори по телефона по време на пленарното заседание, но ако може – Вие казахте, че нещо скандално се е случило като резултат от тази временна комисия за газа. ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС, от място): Е, как да дори и служебното правителство се опита да върне руския газ и не успя. Ние това, което направихме – да скъсаме руската зависимост в българската енергетика по отношение на руските доставки и да имаме максимална публичност при доставките на газ. И това, което трябва да се каже в крайна сметка, е – ние ще подкрепим Временната комисия. Провеждайте си заседания, ще излъчим двама представители от „Продължаваме Промяната“. Наистина с интерес очаквам какво ще излезе като доклад. Надявам се да излезе, защото в предното Народно събрание не успя да се разпише накрая доклад и да бъде внесен в Народното събрание, не се опитвайте да смените дневния ред на обществото, не се опитвайте да преместите фокуса на българските граждани от това как да решим в момента проблемите, как Вие не можете да съставите правителство, аз не искам не искам това, наистина си пожелавам да не можете да направите правителство, защото това ще е вредно за България. Но поемете Вашата отговорност и не сменяйте фокуса на българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания за това, че при всяко излизане от темата влизахте отново и при тази липса на страх в залата остана само моят, че господин Митев ще ми направи възражение по чл. 52 от страница 31. Първа реплика – господин Биков. Втора реплика – господин Митев, да разнообразя. И трета реплика – има записани Добрев, Трифонова и Теменужка Петкова – разберете се кой от вас тримата. Благодаря. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Арабаджиев, първо, да Ви кажа, че не си скъсахте дипломата, а скъсахте дневния ред на парламента. Не знам защо го направихте. Второ, прозрачност, за която говорите, означава, когато Министерският съвет приема определено решение, и то това е и в Закона, то не е само въпрос на прозрачност, то е въпрос на законност, да мине всички съгласувателни процедури, ако щете, да мине и обществено обсъждане, когато има законопроект. Знаете какъв е редът. Този ред ние Ви казваме – доказваме, не казваме, и не го доказваме ние, а го доказва министърът на енергетиката, настоящият, не е спазен. С две думи, липсвала е прозрачност и са нарушени законите на страната. А когато се нарушават законите на страната, трябва да знаете, че това не е въпрос на политически дебат, а това е вече въпрос на съдебни решения. Част от Вашите министри, включително и Вашият министър-председател, летят с бясна скорост към сблъсък с българската съдебна система, и това трябва да го знаете. И Gemcorp е най-малкото, което се е случвало във Вашето управление. Ние знаем много неща. И аз знам, че Вие знаете, че ние знаем. И много се притеснявате. Защото ние знаем как тези неща да ги доведем и докрай, не просто да ги знаем. С Gemcorp започваме и ще свършим с много други работи, с газа включително, защото Вие изнесохте тук програмна реч. Не е проблем, че сте скъсали зависимостта с Русия, проблемът е, че не сте направили конкурси и сте ощетили държавата със 100 милиона, има досъдебно производство, а не дебат в парламента. Дебатите в парламента са до едно време. След това започват досъдебните производства, обвиненията и присъдите и ние ще се радваме да бъдем свидетели на този процес. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, да, искам да Ви благодаря, че бяхте еднакво толерантен към всички отклонения от темата днес. Господин Арабаджиев, не съм съгласен с Вас, но първо ще Ви кажа с какво съм съгласен. Съгласен съм, че ГЕРБ не могат да направят правителство и да управляват България и използват, отклоняват темата и я прехвърлят към един затворен казус, който е Gemcorp. Съгласен съм, че ГЕРБ искат да скрият как откраднаха вота на българските граждани и да направят „Бай Ганьо прави избори“, искат да го заметат под килимчето и разбира се, да отворят темата за Gemcorp. Не съм съгласен с Вас, че въпреки Временната комисия, която е била предния път и е установила, че няма никакви факти и доказателства, които да вкарат България в обстоятелства, някакви задължения да има към този меморандум или така да го наречем – намерение за инвестиция – нека така да го наречем, тази комисия не е установила всъщност най-големия факт, който тя трябваше да установи, и това е фактът, че тази цялата тема е една спекулация. Една спекулация, една лъжа, поредната, едно

И ние го чакахме девет месеца да се научи и не се научи, докато го свалим. И още не се е научил. Така че това са Вашите експерти, затова са тези комисии, затова са Gemcorp, затова са тези всичките тук разследвания, затова се случиха далаверите с газа, защото не можаха да се научат, тоест нито имате експерти, нито като министри се научиха да са експерти. Много беше драматично как скъсахте тук програмата, аз лично много се впечатлих. Не съм виждал друг народен представител да скъса програмата от пленарната банка. Обаче да Ви кажа честно, съм гледал по телевизията в едно Народно събрание, мисля, че беше във Венецуела, един си свали обувката и взе да блъска с обувката по банката. Тоест следващият път можете да пробвате с обувката, сигурно още по-добре ще Ви се получи. За всичките Ви далавери няма да ни стигне не времето, тук в рамките на тези две минути, няма да стигне цялото пленарно време в днешното заседание да ги опишем. То не бяха далавери и с горивата, за които вече всички знаят. Служебният министър тук каза: „руски газ от руските посредници с 30% надценка“. То не бяха далавери с „Лукойл“, от „Продължаваме Промяната“) и всички се надпреварвате, включително Вашето предложение как да върнем левчето на българските потребители. „Лукойл“ признаха, че правят 2 милиарда печалба, защото декларираха, че догодина ще платят 33%, тоест 700 милиона.

тип Gemcorp са Ви инвеститорите всичките. Gemcorp вероятно ще излезе същото като с газа и горивата, затова Ви е страх от тази комисия и затова не искате комисията, която колежката Трифонова е предложила. И последно се надявам в дупликата да ми отговорите къде са Кирил и Асен?

и започнахме да проправяме път на истинските експерти (реплики от ГЕРБ-СДС), на хората, които могат да провеждат държавна политика и да работят в българските агенции. Какво да Ви кажа? И българските граждани, тъй като все пак 1000 човека са гласували за мен преференциално в област Ловеч, те все още търсят левчето от бензина и не могат да го намерят. Така че въпросът за „Лукойл“ е към Вас. Не си мислете, че ще забравим кой е представителят на българската държава в „Лукойл“, от ГЕРБ-СДС: „Защо не го сменихте?“), който дълги години се затваряше за проблемите с трансферното ценообразуване на „Лукойл“, и как се изнасяха тогава печалби, и как не се внасяха в България, и как имаше… О, да не говорим пък за Комисията за защита на конкуренцията, защото пък там

трябваше малко повече да наблегнете върху нещата, с които не сте съгласен с мен, защото аз не можах да разбера нещата (смях), около които имаме конфликт. И по отношение на господин Биков, който

АРАБАДЖИЕВ: Към господин Биков, това, което мога да му кажа, е, че ние сме последователни в политиките и в позициите си и

Умилително е просто колко са чувствителни днес колегите от Промяната. Изведнъж се заговори за техните далавери, започнахме да правим комисии и Вие започнахте с личните нападки. Знаете ли защо, колеги? Първо, защото сте слаби, второ, защото нямате аргументи, и третото е, защото не сте чисти. Вие не сте израз на морала в държавата и на Промяната…, НАСТИМИР АНАНИЕВ че нито сте добрата промяна в България, нито имате право да говорите за морал, за реформи, да не говорим за съдебна реформа. По отношение на личностните нападки. Господин Кирил Петков обеща някъде, мисля, че беше юли или август миналата година, че ще има 4 милиарда инвестиции. Влязоха 200 милиона тогава. За първото тримесечие на 2021 г. Българската агенция за инвестиции има сертифицирани инвестиционни проекти за 800 млн. лв. Знаете ли колко има за първото тримесечие на тази година от служителя на „Волаком“ на Кирил Петков – личния служител, който беше назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции? Сто и седем месеца – 150 милиона. Господа, моля Ви, признайте си най-накрая за далаверата с Gemcorp и кой стои зад тази компания и защо продадохте българската енергетика на една офшорна компания. (Ръкопляскания Господин Добрев, за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз разбирам защо не искате тази временна парламентарна комисия. Ще Ви кажа защо. Защото онази за газа произведе доклад, този доклад отиде в ДАНС и прокуратурата и вече има досъдебно производство. Ето затова не искате и тази комисия, защото се опасявате, че крайният резултат от тази комисия ще е същият – да си ги кажем нещата такива, каквито са си. Затова ги няма Асен и Кирил тук. Търсим ги от сутринта – няма ги. Между другото, правя една скоба, защото при изслушването на енергийния министър за газа, на което изслушване служебният енергиен министър – не ние, каза, че е купуван руски газ… …с руски посредници, само че с 30% горница и българското общество е ощетявано с около 200 милиона на месец. Тоест, когато служебният енергиен министър ги говореше тези неща от тази трибуна, Кирил и Асен се бяха скрили във Вашата стая на групата и това ми го каза един от Вас. Целият ден стояха в стаята на групата, не излизаха никъде, за да не би случайно някой да ги срещне и да ги пита: „А бе, вярно ли по Ваше време са правени такива далавери? А бе, вярно ли 200 милиона на месец са Ви изчезвали? А бе, вярно ли сме плащали с 30% повече за газ, и то пак на руснаците, само че през техните руски посредници?“ Или някой да ги пита: „Добре, Вие като сте правили толкова далавери с газа, сега възможно ли е да правите далавери и с горивата?“ Ами възможно е, времето и това ще го покаже! госпожо Трифонова, не се притеснявайте въобще от това, че те не искат такава комисия. Не искат, защото ги е страх от резултата, защото се притесняват, че тази комисия, като напише доклад, като събере всички документи, каквито липсват, между другото, като се види, че те са подписвали, като селски кметове са подписвали в Гранитната зала на Министерския съвет – без доклад, без решение на Министерския съвет, някои от компетентните органи в тази държава ще реши, че в крайна сметка ние сме правова държава и някой трябва да носи отговорност за всичко, което са правили. Тоест те затова се притесняват, затова не искат. Защо казвам като селски кметове – нека не ми се обиждат тука Кирил и Асен, не ги наричам тях селски кметове, казвам, че като селски кметове са подписвали в Гранитната зала на Министерския съвет. Защо като селски кметове? Защото селският кмет подписва, без да пита никого. Отиваш при него, той има две-три правомощия, най-голямото му правомощие е да записва кой е умрял в една книга и той записва там, без да пита никого. Ето така подписваха в Гранитната зала, без да питат никого. Не е спазен Устройственият правилник на Министерството на енергетиката, не е спазен Устройственият правилник на Министерския съвет, не са спазени един куп закони, според които трябва да се съгласува каквото и да се подписва с всички министерства в тази държава и да се изчака 14-дневен срок тези министерства да си дадат забележките. Тоест какво се случва? Отнякъде долита един лист хартия и нашите Кирил и Асен като селски кметове, като – не ги обиждам, като селски кметове се събират в Гранитна зала и се подписват, и има. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И те познават по-добре закона, отколкото бившите управляващи, господин Карадайъ, прав сте. Какво трябваше да се случи, за да се подпише? Какъв е редът, за да се подпише такъв меморандум, защото и това ще стане ясно по време на заседанията на тази комисия? е, пристига едно инвестиционно намерение, официално се входира в Деловодството на Министерството на енергетиката. Има ли такова инвестиционно намерение? Едва ли има – Комисията ще установи. След като се входира, министърът го резолира на своите експерти – началници на отдели, комисии и така нататък. Те започват, разглеждат, анализират това предложение – добро ли е за държавата, не е ли добро, какъв ще бъде ефектът от него, ще даваме ли пари, ще вземаме ли пари – всичко това се обсъжда експертно и се пише доклад. Този доклад е до министъра на енергетиката. Министърът на енергетиката на базата на този доклад внася решение в Министерския съвет. Преди да внесе това решение в Министерския съвет, се питат всички останали министри дали са съгласни с подписването на такъв меморандум. Кое от всичко това е спазено според Вас, господа? След решението на Министерския съвет, едва тогава се подписва в Гранитната зала с фанфари каквото и да е било. Да не говорим, че в повечето случаи такива меморандуми се ратифицират и от Народното събрание, между другото. Тоест ето затова казвам, че не експерти, Вие управлявахте тази държава като деца – министри, премиери, буквално като селски кметове в Гранитната зала подписваха нещо, което им е дал един частен инвеститор?! Ами Вие къде го намерихте – на някоя вечеринка ли?

В някоя дискотека ли, в някое нощно заведение ли, къде го намерихте този инвеститор, на летището ли? Как се срещнахте с него? Кой Ви го изпрати този инвеститор? Някой лобира ли за него, не лобира ли за него? Някой даде ли Ви нещо да подпишете това споразумение, не даде ли? Ето това трябва да стане ясно в тази комисия. Защото знаете ли какво е направил най-вероятно този инвеститор с подписания от Вас меморандум, в който е описана цялата енергетика на България? Ами на капиталовите пазари най-вероятно е събрал пари от фондове, защото има ангажимент от страна на държавата, има ангажимент от страна на държавата. Тоест твърде вероятно е този документ да е използван, за да може да измами инвеститори – Вие разбирате от измама на инвеститори, в крайна сметка Вашият вицепремиер (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС) има богат опит в тази работа, сега виждаме, че и премиерът Ви се набърка в същото нещо. Така че, госпожо Трифонова, давайте смело с Комисията, според мен това, че скачат толкова много срещу нея, означава, че има какво да намерите и означава, че ги е страх да не се окаже като с газа – накрая с досъдебно производство срещу някои хора. Благодаря. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Добрев, с цялото ми уважение към Вас, но Вие пропуснахте нещо много съществено и това е, че пропуснахте да споменете, че има доклад на ДАНС от 20 април с много сериозни констатации и този доклад

И господин Добрев, когато Вие и колегите започнахте в началото да поставяте темата с Gemcorp, те пак нищо не направиха, очакваха, че тогава ще им се размине, но ние създадохме Временната комисия, която беше създадена точно за тази цел, за да провери подписването, и която се запозна с доклада на ДАНС. И знаете ли какво излиза от този доклад, господин Добрев? Ами, че там има много голям проблем и те точно това не желаят. Те не желаят да продължи разследването по отношение на това дали тази компания е успяла да набере капитали благодарение на този меморандум, защото ние това ще поискаме, включително за национална сигурност, да попита партньорските служби дали този меморандум е използван за набиране на капитали и дали тази компания е била поставена в по-привилегировано положение спрямо останалите компании. Един инвеститор идва и получава държавна гаранция за 1 млрд. долара без каквито и да било доказателства за това, че притежава необходимите експерти, за да извърши дори една от дейностите по отношение на този меморандум. Благодаря Ви.

Моята реплика, господин Добрев, ще бъде много кратка, но Вие казахте да не обиждате Кирил и Асен на селски кметове, но моля Ви, не обиждайте селските кметове на Кирил и Асен, защото в крайна сметка… …кметовете на малки населени места, на градове, на села – те са почтени хора. А от всичко, което аз чувам от тази дискусия, тук става въпрос за едни гигантски далавери. Далавери, които са били с потенциал да ощетят тази държава с милиарди. Далавери, които някои са си ги криели по шкафчетата. Но затова имаха желанието да назначат бивши милиционери, за да ги пазят, за да не излязат тези далавери, да не лъснат пред обществото и да има кой да им покрие гърба. И всъщност желанието милиционерите да влизат в системите за за правоопазване и за гарантиране на обществения ред чрез арестуване на невинни хора бяха заради това – за да прикрият това, за което Вие говорите. Така че нека да подредим мислите си в тази посока и действително да атакуваме тези, които го заслужават, а те го заслужават много. Друга реплика? Дуплика? Господин Георгиев, прав сте. Искам да се извиня на всички селски кметове в България, че ги сравних с Кирил и Асен. Прав сте! Второ за милиционерите. Искам да Ви кажа, че има милиционери, които си вършат работата, и други, които не си вършат работата. Защото ние преди шест месеца с колегата Радо Чолаков пуснахме един сигнал и определени милиционери нищо не направиха по този сигнал. После други милиционери, които дойдоха, ни казаха, че този сигнал е стоял в едно чекмедже, без да се работи. Тоест има милиционери и милиционери. Има милиционери, които са сложени там, за да прикриват разни далавери. Има други милиционери, които си вършат работата. Благодаря. Благодаря. За процедура, заповядайте. гласуваме и да предложите в залата удължаване на времето до шеста точка включително. Колеги, да обясня. Шеста точка от дневния ни ред е една точка, по която тече много тежка наказателна процедура, която е вече накрая. Ние по тази точка с никои от колегите нямаме никакви спорове и дебати, просто времето ни е необходимо тя да мине на първо четене, за да можем да я приключим и да освободим България от възможното наказание и финансови задължения. Затова предложението ми е до шеста точка включително. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Уважаеми колеги, заради почивка, поискана от парламентарна група, времето на днешното заседание е до 14,30 ч., така че аз ще подложа на гласуване до шеста точка включително, но не по-рано от 14,30

Моля, прекратете регистрацията. Имаме кворум. Подлагам на гласуване работно време

Благодаря Ви, господин Председателю. В залата има огромно мнозинство за създаването на тази комисия, а ние загубихме три часа, за да проведем едва ли не разследване тук. Ние от „Демократична България“ заявихме, че ще подкрепим създаването на тази комисия, ще участваме в нея. Това е много важно! Много странно ми звучи, когато от ГЕРБ употребяват такъв тип терминология, като милиционери и чекмеджета. Но така. Използвам възможността, че съм на трибуната, да ви кажа: уважаеми дами и господа, наистина употребихме толкова време по тази тема, но да перифразирам поета: „Първият мандат виси със страшна сила и не Ви виждам какво правите.“ Благодаря. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на Проекта на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме госпожа Теменужка Петкова и госпожа Десислава Трифонова за членове на Комисията, като предлагаме госпожа Десислава Трифонова за председател.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за членове на Комисията предлагам господин Станислав Анастасов и господин Рамадан Аталай. Благодаря. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам за членове на Комисията народните представители Искра Михайлова и Стоян Таслаков.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

Уважаеми дами и господа, от името на „Български възход“ за членове на Временната комисия предлагаме народните представители Георги Самандов и Гален Монев.

Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка:

представям двете решения: „РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3

и жалбите на гражданите.“ Второто решение е за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, като решението е: „1. Освобождава Калина Бориславова Константинова като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 2. Избира Андрей Иванов Цеков за член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.“ Благодаря. Благодаря Ви, господин Ананиев. Откривам дискусия по представените проекти на решения. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване Решението за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Гласували

гласуване на Проекта на решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Гласували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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 48-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха: господин Янко Топалов – заместник-министър на икономиката и индустрията, госпожа Силвана Любенова

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Топалов. Господин Топалов посочи, че причините за разработването на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия произтичат от необходимостта за въвеждане националното законодателство на разпоредбите на Директива за изпълнение 2019/68 на Европейския съюз и на Комисията за определяне на техническите спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти и на Директива за изпълнение на Европейския съюз 2019/69 на Комисията за определяне на техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477 91/477 на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, като срокът за транспонирането им в националното законодателство е бил 17 януари 2020 г. Съгласно Директива 91/477 на Европейската комисия, чиято цел е хармонизиране на законодателството по отношение на огнестрелните оръжия, сигналните и предупредителните оръжия се изключват от определението за огнестрелно оръжие, когато са проектирани за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или са предназначени за промишлени или технически цели и могат да се използват единствено за тази цел. Регулацията на сигналните и предупредителните оръжия остава прерогатив на държавите членки. В повечето държави членки тези оръжия се придобиват без разрешение, а съгласно Закона за тях се прилага уведомителен режим. Предупредителните и сигналните оръжия са значително по евтини в сравнение с огнестрелните оръжия и е установено, че могат лесно да бъдат видоизменяни в огнестрелни. Директива 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета изменя Директива Директива 91/477, с която се предвижда чрез акт за изпълнение Европейската комисия да приеме технически спецификации, с които се гарантира, че произведените в съответствие със спецификациите предупредителни и сигнални оръжия не могат да бъдат видоизменяни в огнестрелни. Директива за изпълнение 2019/69 на Европейския съюз определя техническите спецификации, за да се предотврати възможността от разпространение на пазара на Европейския съюз на предупредителни и сигнални оръжия, които могат да бъдат лесно видоизменени в огнестрелни оръжия. Директивата въвежда изискване държавите членки да гарантират, че оръжията, които се произвеждат или внасят в Съюза, следва да се подлагат на проверки, за да се установи тяхното съответствие с техническите спецификации. Държавите членки следва да предоставят взаимно при поискване резултатите от проведените проверки. Законопроектът регламентира, че предупредителните и сигналните оръжия трябва да отговарят на техническите спецификации, определени в приложение към Закона, като това е гаранция, че те не могат да бъдат преработени в огнестрелни. С предложения законопроект се определя Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ към Министерството на отбраната като орган, който да извършва експертиза на предоставени от български производители и вносители образци за изпитване на предупредителните и сигналните оръжия за съответствието им с техническите спецификации. При установено съответствие органът издава сертификат за вида, модела, калибъра на оръжието, името на производителя или вносителя, годината на производство, номер и дата на протокола от изпитване и го предоставя на заявителя. Сертификатът придружава всяка доставка на предупредителни и сигнални оръжия. Също така е предвидено в структурата на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР да се създаде национална точка за контакт за предупредителните и сигналните оръжия. Националната точка за контакт

едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на предупредителни и сигнални оръжия на територията на Република България вносителят предоставя на митническите органи сертификат за съответствие, издаден от Института по отбрана, или аналогичен документ, издаден от държава членка, с който се удостоверява съответствието с техническите спецификации. В заключение заместник-министър Топалов посочи, че с предлагания Законопроект се постига коректно въвеждане в националното законодателство на изискванията на цитираните директиви, улеснява се проследимостта на огнестрелните оръжия и се елиминира възможността за предоставяне на предупредителни и сигнални оръжия, които могат да бъдат преработени в огнестрелни. последвалата дискусия господин Маноил Манев сподели, че ще подкрепи Законопроекта, като обърна внимание, че в него има текстове, които следва да се прецизират между първо и второ гласуване. Посочи, че съгласно една от директивите изискването е да се създаде контролен орган, който да проверява сертификатите, а със Законопроекта се предвижда създаването на сертифициращ такъв. Според сега действащия закон на територията на страната ни е забранено внасянето на оръжия, без да са придружени от сертификат на производителя. Господин Манев обърна внимание, че така, както е разписан Законопроектът, българският орган ще може да издава сертификат за оръжие, чийто производител не издава такъв. От Министерството на икономиката и индустрията участие в обсъждането взе госпожа Силвана Любенова. Тя акцентира на това, че Директивата е обща и не посочва детайли относно това как следва сигналните оръжия да се пускат на пазара, а съдържа само техническите спецификации, на които те трябва да отговарят. всяка държава членка сама намира подходящ механизъм, който да указва как ще се случва този процес. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 16, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,

макар че в Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество също приехме този законопроект. Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване има ли? Господин Шопов, заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател! Виждам загрижеността на Министерския съвет и на Европейската комисия с внасянето на този законопроект – загриженост гражданите да са по-сигурни и такива газови пистолети, сигнални пистолети да не бъдат преправяни и да не влизат в употреба от престъпници, но се опасявам, че този законопроект върви коренно в противоположна посока от гледна точка на истинската и реалната сигурност на гражданите. Със законите, които ограничават достъпа на гражданите до оръжия, ние ограничаваме достъпа на гражданите до самоотбраната. Нашата позиция е, че гражданите би трябвало да се самоотбраняват с оръжия и да имат реално такава възможност. Тук ще си позволя да цитирам американския президент Бенджамин Франклин, който е казал: „Тези, които биха се отказали от съществената свобода, за да си купят малко време на безопасност, не заслужават нито свобода, нито безопасност.“ Нека бъде ясно на всеки български гражданин, че в исторически план, когато държавата ограничава достъпа до оръжие и до самоотбрана под претекста на гражданска сигурност, реално мотивите на държавата са били други – мотивите са били улеснен контрол над населението. Пример за това видяхме в Австралия, където през 1996 г. държавата е наложила строг контрол и забрани на определени типове оръжия, а впоследствие всички видяхме гаврата със свободата на гражданите по време на така наречената пандемия. В нашата история също се виждат такива ограничения по времето на турското робство – гражданите не са имали достъп до оръжие за самоотбрана, а и по времето на социализма също. Затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ заявяваме, че няма да подкрепим този законопроект, напротив ще работим за либерализация на пазара на оръжия и ще работим за достъп и гражданите да могат да се самоотбраняват ефективно. Защото, както се вижда, не само че държавата не дава възможност на човек да се самоотбранява ефективно, но виждаме, че гражданите се страхуват – хората в селата, където няма 24 часа патрул на полицаи, възрастните хора се страхуват, самотните майки се страхуват в домовете си, и ние ще работим те да могат да се защитават ефективно. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Само едно уточнение. В този законопроект не става въпрос въобще за никакви режими – никакви режими по отношение на оръжията нито се променят, нито се изменят. Този законопроект създава един орган към Министерството на отбраната, който, ако се наложи, при нужда и при искане ще провери дали представеният сертификат от производителя на оръжие и самото оръжие съвпадат и дали са истински. Само това правим в този законопроект. Що се отнася до останалата част от изказването Ви, колега, аз съм един от поддръжниците на почти всичко, което казахте.

е най-близко до това, което Вие преди малко казахте. От цяла Европа е най-близко, най-защитено е правото на българина да притежава, да се охранява с огнестрелно оръжие, и то защото – нещо, което 100% знаете, но съм длъжен да Ви напомня от тази трибуна, защото такова беше изказването Ви. За разлика от почти цяла Европа българинът исторически винаги е имал достъп до оръжие, дори по времето на турското робство, колега, в България българинът е можел да има оръжие, така че Законът, който действа в България, е много добър. Съветвам Ви да се ограничим до този законопроект, да не изместваме посоката, да не влизаме в дебати сега – може ли, не може ли, защото просто този дебат е безсмислен. Органът е към Министерството на отбраната и ако се наложи, ще направи проверка на това разпада ли се, ако тръгнеш да го преработваш, и нищо повече. Това е Законопроектът. Моля Ви, колеги, да не влизаме в дебати, които не са по тази тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Уважаеми господин Манев, наясно съм за какво става въпрос в този законопроект, но пак казвам, този път на ограничаване на достъп до оръжия не е правилен. Другото, което е нашият закон може да се подобри в много аспекти: ограничаването на броя на патрони може да се увеличи и на броя на оръжия, които един гражданин може да съхрани, и в други аспекти може да се промени този закон. Благодаря. Благодаря, господин Шопов. Други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 48-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г. – първо гласуване. Гласували

Постъпил е Доклад от Комисията за контрол над службите за сигурност за прилагането, използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Моля представител на Комисията да представи Доклада

Колеги, да гласуваме допуск. ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛ МИТОВ: Уважаеми господин Председател, на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск в залата до заседанието на Народното събрание на господин Бисер Борисов, председател на Държавна агенция „Технически операции“. Благодаря. Обратно становище? Не виждам. Гласуваме допуск на господин Борисов ли беше? Благодаря Ви, господин Митов. Гласували

Митов. Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят господин Борисов в залата. Заповядайте, господин Митов, за представяне на Доклада. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!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 разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 48-202-01-8, внесен от Министерския съвет на 24 октомври

Той отбеляза, че със Законопроекта за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) се създава чл. 19и, който гласи: „Служителите на Държавна агенция „Технически операции“ ползват лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи

Закона за специалните разузнавателни средства, която да регламентира медицинското обслужване на служителите на Агенцията в съответните лечебни заведения. Господин Борисов направи предложение текстът да бъде променен така: „Чл. 19и. Служителите на Държавна агенция „Технически операции“ ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други болници при условия и по ред, определени с актове на съответния министър и председателя на Агенцията и с акт на ръководителя на съответното лечебно заведение и председателя на Агенцията.“ Председателят на Комисията господин Даниел Митов и народният представител генерал Атанас Атанасов уточниха, че тази промяна може да стане между първо и второ четене на Законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията с 8 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 48-202-01-8,

Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Моля представител на Комисията да представи Доклада. Който и да е, аз ще му дам Доклада, няма проблем. Не виждам председателя на Комисията. Заповядайте, господин Иванов.

На заседание, проведено на 17 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите заместник-министър на финансите, Мария Филипова – заместник председател „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисията за финансов надзор, Елена Петрова и Милен Милев – експерти. Законопроектът беше представен от господин Свраков, който посочи, че с него в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти Изискванията към дейността на централните контрагенти (ЦК) са въведени в Закона за пазарите на финансови инструменти след приемането на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции. Централните контрагенти са следпазарни инфраструктури на финансовите пазари, които играят ключова роля в клиринга на деривати (финансови инструменти), като застават между купувача и продавача (обикновено банки или други финансови институции) и действат като купувач за всеки продавач и продавач за всеки купувач. Неизпълнение или прекъсване на дейността на централен контрагент може да има значителен дестабилизиращ ефект върху клиринговите членове на ЦК, техните клиенти техните клиенти и върху други пазарни инфраструктури, поради което на ниво ЕС е приета хармонизирана правна рамка за тяхното възстановяване и преструктуриране. Към момента в България няма установен лицензиран централен контрагент, както и местни лица, които да са клирингови членове в централен контрагент. Въпреки това се налага да се приемат целеви мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23 чрез настоящия законопроект. Мерките са в следните насоки: 1. Компетентни органи на територията на България: Предлага се Комисията за финансов надзор (КФН) да бъде определена за компетентен орган за преструктуриране по Регламент (ЕС) 2021/23, както и за компетентен орган за сътрудничество с другите органи съгласно чл. 6 от Регламента. Предлага се министърът на финансите да бъде определен за компетентен орган по смисъла на чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/23 и се въвежда задължение се въвежда задължение за КФН да информира министъра на финансите за предприетите действия по преструктуриране и прилагане на инструменти за преструктуриране в предвидените в регламента случаи. 2. Ред за използване на държавни инструменти за стабилизиране: Предлага се прилагането на държавни инструменти за финансово стабилизиране да се извършва в съответствие с националното право под ръководството на министъра на финансите в тясно сътрудничество с органа за преструктуриране – КФН. Компетентните Компетентните органи и техните правомощия, както и процедурата, предвидена в Законопроекта, следват аналогичната такава, въведена в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 3. Административни санкции и такси: За да се осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/23, са предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи принудителни административни мерки и административни наказания съгласно изискванията на чл. 81

За определяне на размера на предложените със Законопроекта такси на КФН е използван подход в съответствие с изискванията на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Тъй като срокът за приемането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23 в националното законодателство е изтекъл на 12 август 2022 г., има вероятност от стартиране на процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на ангажиментите, произтичащи от правото на Европейския съюз. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 15 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага

Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 48-202-01-7, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г., първо гласуване на Законопроекта. Моля, режим на гласуване.

Моля представител на Комисията по енергетика да представи Доклада. Господин Добрев не го виждам в залата. Заповядайте, господин Стефанов.

внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 20 октомври 2022 г., и Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, № 48-254-01-21, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 октомври На свое редовно заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, № 48-254-01-20,

внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20 октомври 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката – госпожа Ива Петрова, заместник-министър, и господин Иван Маринов – директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Веселина Терзийска, директор на дирекция „Правна“, и господин Пенчо Димитров, архитект Пенчо Димитров, директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“; от Министерството на околната среда и водите – госпожа Росица Карамфилова-Благова, министър, и госпожа Михаела Доцова, директор на дирекция „Правна“; от Министерството на транспорта и съобщенията – господин Венцислав Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, и госпожа Павлинка Ковачева, главен експерт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, от Комисията за енергийно и водно регулиране – господин Иван Иванов, председател на Комисията, и господин Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; от Центъра за изследване на демокрацията – господин Мартин Владимиров, госпожа Мария Трифонова, господин Павлин Стоянов, господин Георги Василев и господин Венцислав Белов. Мотивите към проектите на закони бяха представени от народния представител Делян Добрев и народния представител Ивайло Мирчев. Според господин Делян Добрев дълги години е липсвало законодателство за вятърни паркове в Черно море поради липса на инвеститорски интерес. При сегашните цени на електроенергията, породени от международните събития и прогнозите за тенденцията на цените, инвестициите в офшорни вятърни централи стават рентабилни и е наложително да бъде създаден нормативен режим. Според анализ на Центъра за изследване на демокрацията в българската зона на Черно море има потенциал за 100 гигавата инсталирана мощност. Господин Делян Добрев изказа благодарности към Центъра за изследване на демокрацията за изготвянето на Законопроекта. Господин Ивайло Мирчев сподели, че процесът по създаване на Законопроекта е стартирал преди девет месеца с презентация относно енергийния потенциал, с който страната разполага в Черно море. Войната в Украйна дава допълнителен тласък за изграждане на офшорни вятърни централи в Черно море, като Република България е последната страна с излаз на море, която не е оползотворила потенциала си. Законът ще даде възможност на всички, които желаят да изградят централи, да осъществят идеите си. Изказа благодарност към Центъра за изследване на демокрацията за превръщането на идеята в законопроект. Господин Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията допълни мотивите на вносителите. Приемането на специален Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници в морските пространства би бил оптималният подход за избягване на потенциални конфликти с други съществуващи законодателни актове и подзаконовата нормативна уредба. Законът ще засили пазарната конкуренция и ще привлече опитни компании от най-развитите пазари в Европа. Той ще спомогне българското правителство да започне развитието на районите с най-добри природни дадености за вятърна енергия в българския участък на Черно море при най-ниски разходи за обществото и по най-устойчив начин за реализиране на проектите. Като първа стъпка българското правителство следва да гарантира, че вятърната енергия в морските пространства е част от дългосрочната визия за енергийната политика на страната, като включи икономическия потенциал на България в съществуващите национални стратегически документи за енергийно планиране. Необходими са ясни цели за присъединяване на морски вятърни електроцентрали към електроенергийния микс в преработения вариант на своя Интегриран национален план „Енергетика климат“. Това ще изпрати ясен сигнал към потенциалните инвеститори в сектора и ще премахне пречките пред планирането и разработването на подобни проекти. Включването на минимални цели за присъединяване на нови мощности също ще бъде ключов елемент от предложения закон. Въз основа на технико-икономическата оценка на ресурса в българската акватория на Черно море Законът следва да планира първи търгове за най-обещаващите зони с общ капацитет от минимум 1 ГВт до 2027 г. и за още 2 ГВт до 2030 г. Тези стойности съответстват до голяма степен на нуждите за декарбонизация на българската електроенергийна система до края на десетилетието, като същевременно осигуряват пазарен мащаб и стабилен растеж на този нов ВЕИ сегмент в България. За да се ускори развитието на сектора, новият закон следва да създаде специална компетентност по отношение на различните аспекти на морското планиране, както и подготовката, изпълнението и мониторинга на проектите. Ето защо новият закон би включвал единно административно звено за обслужване на инвеститорите. Тъй като зоните в българския участък на Черно море, които се отличават с най-благоприятни параметри за разходно ефективно разработване въз основа на зрели технологии, са ограничени по размер, най-обещаващите зони следва да бъдат отдадени на търг. По този начин българското правителство ще насърчи подаването на конкурентни инвестиционни предложения, а избраните проектни разработчици ще оползотворят ресурсния потенциал в зоните въз основа на концесионно споразумение при възможно най-ниски разходи за производство на електроенергия от новите централи. За да се постигнат в най-голяма степен обществените и икономическите ползи, законодателната рамка за офшорната вятърна енергия следва да обедини два алтернативни подхода за разработване на проекти, стъпващи върху европейската практика и опит. Централизираният модел предвижда специалното административно звено да определи приоритетните зони и да осигури достъп до електропреносната мрежа на централите още преди провеждането на търга. Прилагането на централизирания модел дава възможност на повече предприемачи да се конкурират за най-атрактивните зони в българската акватория на Черно море. Конкурентните търгове ще гарантират развитието на офшорната вятърна енергия при най-ниските възможни разходи за производство на електроенергия. Успоредно с централизирания модел предложената правна концепция предвижда открита процедура или воден от инвеститора процес, при който разработчиците на офшорни вятърни електроцентрали извършват сами всички предварителни проучвания за зони без приоритетен статут. След доказване на целесъобразността на проектите те получават изключителни права за разработване и експлоатация на вятърни електроцентрали в морските пространства. Водената от инвеститора процедура, от друга страна, би позволила проучването на потенциала и изпълнението на проекти в неприоритетни зони. От Министерството на околната среда и водите изразиха принципна подкрепа за законопроектите, като между първо и второ гласуване ще внесат корекции в текстовете, за да бъдат гарантирани ангажиментите за опазване на околната среда. От Министерството на енергетика изразиха принципна подкрепа, като ще внесат своите предложения на по-късен етап. От Комисията за енергийно и водно регулиране считат Законопроекта за наложителен, като частта, свързана с договорите за разлика, трябва да бъде допълнена. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразиха принципна подкрепа, като в становището са представили бележките си за редакции. От Изпълнителната агенция „Морска администрация“ изразиха становище за необходими редакции, свързани с морския пространствен план. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изразиха подкрепа към законопроектите. В последвалата дискусия се изказаха следните народни представители: господин Рамадан Аталай, господин Драгомир Стойнев, господин Делян Добрев, господин Георги Самандов и господин Венко Сабрутев. Въз основа на проведени две отделни гласувания Комисията по енергетика с 16 гласа „за“, без гласове „против“ и 3 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, № 48-254-01-20,

Уважаеми господин Председател, колеги! Повод да направим тази декларация е важността на това, което ще се случи утре в Общинския съвет – Пловдив. От 2006 г. насам на няколко вълни методично, понякога бавно, но винаги методично, Пловдивският панаир е разграбван. Това емблематично за цялата държава съоръжение е е разграбвано и бавно и методично, пак казвам, отива в ръцете на Георги Гергов. Утре е денят, когато политическите групи в Пловдивския общински съвет ще вземат решение за това дали окончателно Пловдивският панаир ще отиде в ръцете на Георги Гергов, или това ще бъде блокирано. Именно от тази висока трибуна призоваваме не групите в българския парламент, а политическите ръководства на партиите, които имат представители в Пловдивския общински съвет,

Няма да давам думата на вносителите за становище, тъй като остават три минути до края на заседанието. Следващия път, когато продължим с тази точка, ще имате възможност да представите законопроектите. Поради изчерпване на времето прекратявам днешното заседание. Следващото редовно заседание на Народното събрание ще се проведе утре от 9,00 ч. при дневен ред съгласно приетата по-рано програма. Приятен ден! Закривам заседанието.